Još je preostala za današnju raspravu, a i za ukupnu raspravu u ovom ljetnom zasjedanju prije ljetne pauze još je tu ostala jedna točka dnevnoga reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, čitanje, P.Z. br. 853. Predlagatelj konačnog prijedloga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili poštom.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Tatjana Vučetić. Izvolite. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je Nacrt konačnog prijedloga zakona o provođenju Konvencije vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Naime, ovim Zakonom potvrđuje se sama konvencija kako bi njezine odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja sastavljena je na dana 25. listopada 2007. godine na Konferenciji europskih ministara pravosuđa. U ime Republike Hrvatske konvenciju je 25. listopada 2007. godine potpisala gospođa Ana Lovrin, tadašnja ministrica pravosuđa. Konvencija je stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine nakon što ju je pet država izrazilo pristanak da budu vezane konvencijom. Konvencija predstavlja pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavnog pravnog okvira potrebnog za učinkovitiju prevenciju, odnosno progon i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela utvrđenih konvencijom. Ona također predstavlja pravni okvir za jačanje međunarodne suradnje s ciljem sprječavanja i suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, zaštite i pružanja pomoći žrtvama, provođenja istraga ili postupaka vezanih uz kaznena djela predviđenih ovom konvencijom. Zakonodavstvo Republike Hrvatske je najvećim dijelom usklađeno sa zahtjevom konvencije. Međutim, u odnosu na neke odredbe konvencije bit će potrebno daljnje usklađivanje primjerice odredaba o prikupljanju, evidentiranju i pohrani podataka vezanih za identitet i genetički profil, odnosno DNA osoba osuđenih osuđenih za kaznena djela utvrđena u skladu sa konvencijom. Ja moram reći da je prije dva dana u ovom Domu bio Nacrt kaznenog zakona pred cijenjenim zastupnicama i zastupnicima. U tom novom Nacrtu kaznenog zakona predviđena je čitava jedna nova glava koja upravo regulira kaznena djela seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece. I moram reći da je u tom nacrtu primijenjena konvencija, odnosno apsolutno je usklađen taj dio Kaznenog zakona sa konvencijom. Potvrđivanjem Konvencije Republika Hrvatska pridružuje se naporima Međunarodne zajednice poglavito državama članicama Vijeća Europe kako bi se još odlučnije formulirala odlučnost države u borbi protiv neprihvatljivih oblika kršenja temeljnih prava djece. Evo toliko. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa državnoj tajnici. Još da vidim žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Čini se da ne. Onda otvaram raspravu. Idemo po klubovima. Prvi prijavljeni klub HDZ-a, u ime kluba poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite.

prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, bio je hitni U okviru programa Vijeća Europe "Izgradnja Europe za djecu i s djecom" koji uključuje borbu protiv seksualnog nasilja nad djecom specifičnim pravnim instrumentima i sveobuhvatnim aktivnostima za podizanje razine svijesti 29. i 30. studenog 2010. godine u Rimu je pokrenuta kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Cilj kampanje je promicanje potpisivanja, ratifikacija i provedbu Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, te pružanja znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom, a time i podizanje razine svijesti o stvarnim razmjerima seksualnog nasilja nad djecom. Kod nas je to još uvijek tabu tema. Znanstvena istraživanja govore kako je oko 20% djece u Europi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja, a od toga je 70 do 85% slučajeva počinitelj poznat žrtvi. Većina slučajeva seksualnog zlostavljanja događa se u krugu obitelji, te od strane osobe koje su bliske djetetu ili njegovom društvenom okruženju. Seksualno zlostavljanje djece pojavljuje se u mnogim oblicima među kojima su incest, pornografija, prostitucija, trgovanje ljudima, vrbovanje djece na gledanje i sudjelovanje u seksualnim aktivnostima, te seksualno zlostavljanje od strane vršnjaka. Djeci je uništeno mentalno zdravlje, uništeno je povjerenje prema odraslima i čisto u takvoj spoznaji pate i trpe. Najnovija konvencija na ovom području je upravo ova Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Ona predstavlja značajan iskorak u sprečavanju seksualnog nasilja, zaštiti djece i kažnjavanju počinitelja. Utemeljena je na Konvenciji UN-a o pravima djeteta i predstavlja prvi instrument kojim se prema seksualnom zlostavljanju djece odnosi prema zločinu neovisno o tome tko ga je i gdje počinio. Ovim zakonom potvrđuje se konvencija kako bi njezine odredbe u smislu članka 140. Ustava RH postali dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Republika Hrvatska Republika Hrvatska je potpisala već Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, kao što smo čuli, 25. listopada 2007. na Lanzarotteu u Španjolskoj Konvencija iz Lanzarottea utvrđuje mjere koje su potrebne da se nasilje zaustavi. Konvencija predstavlja pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavnog pravnog okvira. Ona obuhvaća sljedeće glavne aspekte: mjere sprečavanja i zaštite, pomoć djeci žrtvama i njihovim obiteljima, programe ili mjere intervencije za počinitelje seksualnog nasilja nad djecom. Kaznena djela uključuju neke nove poput vrbovanja, bilježenje, pohranjivanje podataka o osuđenim počiniteljima kaznenog djela seksualnog nasilja, međunarodnu suradnju, mehanizme praćenja sa ciljem osiguranja provedbe odredbe konvencije. Zakonodavstvo RH je zaista najvećim dijelom usklađeno sa zahtjevima konvencije, međutim na neke odredbe potrebno je i daljnje usklađivanje. To je upravo ona odredba o prikupljanju, evidentiranju i pohrani podataka vezanih za identitet i genetički profil DNK osoba osuđenih za kaznena djela

U skladu sa konvencijom pravni okvir zakonodavstva u Kaznenom zakonu vidjeli smo da je već donesen i da smo ga raspravljali u prvom čitanju kao što je rekla gospođa tajnica, međutim ono što zaista na kraju moramo potvrditi da se RH, Vlada Republike Hrvatske i svi mi upravo pridružujemo ovoj borbi kršenja temeljnih prava djeteta koje dijete ima, a koje je predviđeno u ovoj konvenciji i svim onim dokumentima koji su dosada doneseni. Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub HNS-HSU-a, u ime kluba poštovana zastupnica Danica Hursa. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovim prijedlogom zakona potvrđuje se Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja koju je Republika Hrvatska potpisala 20. listopada 2007. godine, tadašnja ministrica, današnja naša kolegica gospođa Lovrin. Tim činom RH ulazi u krug onih država koje čine posebne napore u borbi protiv neprihvatljivih oblika kršenja temeljnih prava djeteta. Konvencija predstavlja pravni okvir za daljnju dogradnju zakona i pravnih akata potrebnih za učinkovitiju prevenciju, progon i kažnjavanje počinitelja ovih kaznenih djela. Ona također predstavlja pravni okvir za jačanje međunarodne suradnje s ciljem sprečavanja i suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, zaštite i pružanja pomoći žrtvama, provođenja istraga ili postupaka vezanih uz kaznena djela utvrđena u skladu s konvencijom. Konvencijom su uz već propisana kaznena djela u ovom području uvedena neka nova kaznena djela kao što su sudjelovanje djeteta u pornografskoj predstavi,namjerno dovođenje djeteta u situaciju da radi seksualnog razloga gleda seksualno zlostavljanje itd. Nadalje, konvencijom se definiraju kvalifikatorne okolnosti kod seksualne zloupotrebe djece. Definirana je sudska nadležnost na način da se omogućuje lakša borba protiv seksualnog iskorištavanja djece kroz turizam. Nadalje, uveden je čitav niz mjera za zaštitu i podršku žrtvama seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja. Definirano je da države trebaju omogućiti korištenje prikrivenih istražitelja kod ovih Traži se stvaranje baze podataka počinitelja ovih kaznenih djela, uvođenje intervencijskih programa za počinitelje ovih kaznenih djela kao i osoba koje se boje da bi mogle počiniti ovo kazneno djelo. Države u skladu s konvencijom trebaju osigurati da djeca u osnovnim i srednjim školama dobiju informacije o rizicima od seksualne zloupotrebe i iskorištavanja te načinima zaštite. Države su također dužne podizati svijest građana glede potrebe zaštite djece i njihovih prava. Izmjene koje se očekuje u Kaznenom zakonu ili su već se desile vezane na odredbe konvencije moraju biti moraju biti kvalitetna poboljšanja postojećih inkriminacija. Zakonodavstvo RH je u velikoj mjeri usklađeno sa zahtjevima konvencije, ali evo kao što je već i rečeno ima dijelova koji se tek trebaju uskladiti s odredbama konvencije. Tu spada evidentiranje i pohrana nacionalnih podataka o osuđenim počiniteljima seksualnih kaznenih djela propisana odredbama članka 37. konvencije. I tu je rečeno da će to biti implementirano u posebni zakon. Tu ću isto zamoliti da nam državna tajnica kaže kada i da li će to tako biti o osuđivanim osobama za seksualne delikte na štetu djece kao i njihov genetički profil vodit će Ministarstvo pravosuđa RH s obzirom da je i sada ovo tijelo nadležno za ustroj i vođenje kaznene evidencije osuđivanih osoba." Seksualno zlostavljanje djeteta može se opisati kao svaka seksualna aktivnost ili ponašanje koje može emocionalno ili fizički ozlijediti ozlijediti dijete te svaka seksualna aktivnost ili ponašanje kojim se iskorištava dijete radi zadovoljenja seksualnih ili emocionalnih potreba druge osobe. Budući da kod većine slučajeva seksualnog zlostavljanja djece ne ostavlja očite fizičke dokaze uočavanje je često vrlo teško. Djecu napastuje najčešće neki bliski član obitelji pa se dijete zbog gubitka povjerenja teško odvaži nekome požaliti. Nema tipičnih zlostavljača ni žrtava, a sudsko procesuiranje otežano je bez čvrstih fizičkih dokaza. Zato je nasušna potreba za još više edukacije i senzibilizacije javnosti za navedeni društveni problem. Jedno od petero djece žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja i nasilja. Ono se događa djeci neovisno o spolu, dobi, boje kože, socijalnom statusu ili religiji, počinitelj može biti i dijete. Procijenjeno je da je u do 85% slučajeva zlostavljač netko koga dijete poznaje ili komu vjeruje. Seksualno nasilje nad djecom ima različite oblike. Od seksualnog zlostavljanja u obitelji, dječje pornografije, prostitucije, do iskorištavanja djeteta u seksualne svrhe preko interneta, te seksualno napastovanje od strane vršnjaka. Ukupan broj kaznenih djela protiv slobode i morala počinjenih na štetu djece i maloljetnika odnosno maloljetnica u razdoblju od 2005. do 2010. u Republici Hrvatskoj je 2483. Vrlo Vrlo je važno da ne zatvaramo oči nad ovim problemom nego da postanemo svjesni koliko je to učestali, ozbiljan i opširan problem cijelog društva te da uvijek imamo na umu kako jedno od petero djece doživljava neki od oblika seksualnog zlostavljanja. Neki od izvora govore da su djeca u posljednjih 10 godina bila žrtve seksualnog nasilja u čak 32% prijavljenih slučajeva. U 30% slučajeva žrtve su bile maloljetne osobe u dobi od 14 do 18 godina. mučeništvo djeteta žrtve ne završava uvijek otkrivanjem počinitelja zlostavljanja. Prečesto djeca potaju žrtve rupa u zakonu i nekvalitetno koordiniranih ili neprimjereno podučenih pravnih, socijalnih ili zdravstvenih službi. Ono što svima i službenicima i relevantnih institucija i široj javnosti nedostaje je kvalitetna edukacija n ovome području. Jer se ova ista vrlo malo organizira, službenike se nedovoljno upućuje u svu tu problematiku tako da se moraju samo educirati, učiti i boriti se na neadekvatan način sa ovim problemom. Veliki problem je nedovoljna suradnja nadležnih institucija. Seksualno zlostavljanje djeteta nedvojbeno je mnogo raširenije nego što svi mi možemo pretpostaviti, iako se procjene razlikuju ovisno o vrsti istraživanja smatra se da je seksualno zlostavljanje doživjela

jer je većina slučajeva seksualnog zlostavljanja nepoznata budući da neka djeca nikada ne otkriju da su zlostavljana i njihovi slučajevi nikada ne dospiju do socijalne službe, policije ili pravosudnog sustava. Zbog vjerovanja da je seksualno zlostavljanje djeteta rijetka pojava dječje se izjave o zlostavljanju često zanemaruju ili odbacuju kao izmišljotina. Procjena kaže da na svako jedno prijavljeno silovanje dolazi čak 15 do 20 neprijavljenih. To su podaci koji zgroze svaku normalnu osobu. I na kraju Klub HNS HSU će prihvatiti ovaj Prijedlog zakona uz konstataciju da nam je žao što Zakon o potvrđivanju Konvencije ne prati zakon koji s ciljem sprečavanja i kaznenog progona, kaznenih djela utvrđenih u skladu s konvencijom provode mjere kako bi prikupila i pohranila podatke vezane uz identitet i genetički profil osoba osuđenih za kaznena djela utvrđena u skladu sa ovom Konvencijom koja je predmet ovog Zakona. Zahvaljujem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. I posljednji prijavljeni Klub je Klub HSS-a u ime Kluba poštovani zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Kada otvorimo novine ili gledamo vijesti ili se informiramo putem Interneta gotovo smo svakodnevno u prilici susresti se sa šokantnim naslovima kojima nas se informira o zlostavljanju djece. Iako postoje razni oblici zlostavljanja djece šira javnost posebno je osjetljiva na seksualno zlostavljanje, te se u javnosti i u državnim institucijama poduzimaju mnogi napori kako bi se djecu zaštitilo na najbolji mogući način od takvih događaja koji bez dvojbe trajno obilježe život. Konvencija vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja još je jedan dodatni napor koji države članice Vijeća Europe poduzimaju s ciljem odlučnije borbe protiv neprihvatljivih oblika kršenja temeljnih prava djeteta. Nije potrebno posebno naglašavati da je seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece danas prisutno u svim sferama društvenog života i to u velikoj i to u tolikoj mjeri da je uistinu krajnje vrijeme za poduzimanje vrlo odlučnih koraka kako bi se postojeće stanje bitno promijenilo u korist djece. Konvencije vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja sastavljena je 25. listopada 2007. godine na konferenciji Europskih ministara pravosuđa. Konvencija je stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine nakon što je pet država izrazilo pristanak da budu vezane konvencijom. Konvencija predstavlja pravni okvir i kod nas za daljnju dogradnju zakonodavnog pravnog okvira potrebnog za učinkovitu prevenciju, progon i kažnjavanje počinitelja ovih kaznenih djela. Ona također predstavlja pravni okvir za jačanje međunarodne suradnje, s ciljem sprečavanja i suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece zaštite i pružanja zaštite žrtvama, provođenje istraga ili postupaka vezanih uz kaznena djela utvrđena u skladu s konvencijom. Konvencijom su uz već propisana kaznena djela u ovom području uvedena neka nova kaznena djela kao što je sudjelovanje djeteta u pornografskoj predstavi i namjerno dovođenje djeteta u situaciju da radi seksualnih razloga gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti. Nadalje, Konvencijom se definiraju kvalifikatorne okolnosti kod seksualne zloupotrebe djece između ostalog i seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece unutar obitelji. Zastara u skladu s odredbama konvencije počinje teći tek od punoljetnosti djeteta. Definirano je također da države trebaju omogućiti korištenje prikrivenih istražitelja kod ovih kaznenih djela. Prijavljivanje ovih kaznenih djela ne smije predstavljati povredu profesionalne tajne, traži se stvaranje i baze podataka o počinitelja od ovih kaznenih djela, uvođenje intervencijskih programa za počinitelje ovih kaznenih djela kao i osoba koje se boje da bi mogle počiniti ovo kazneno djelo. Države u skladu s konvencijom trebaju osigurati da djeca u osnovnim i srednjim školam dobiju informaciju o rizicima od seksualne zloupotrebe i iskorištavanja te načina zaštite. Države su također dužne podizati svijest građana glede potrebe zaštite djece i njihova prava. Predlagatelj u obrazloženju navodi da u Kaznenom zakonu RH Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zakonom o kaznenom postupku i Zakonu o sudovima za mladež sadržane su definicije kaznenih djela seksualnih iskorištavanja djece. Kaznene odredbe koje se odnose na poticanje, pomaganje i pokušaj počinitelja kaznenih djela, kaznene sankcije, produljenje roka zastare da kazneni progon počinitelja kaznenih djela u vezi seksualnih iskorištavanja djece. Ovi propisi u najvećim dijelu usklađeni su i sa okvirnom odlukom Vijeća EU. Usporedbom nacionalnog zakonodavstva s predmetnom konvencijom i navedenom okvirnom odlukom ocjenjuje se da hrvatski propisi koji uređuju ovo pitanje već sadrže odredbe konvencije u velikoj mjeri, a neke i u cijelosti. Međutim, u odnosu na neke odredbe konvencije biti će potrebno daljnje usklađivanje, primjerice odredbe o prikupljanju, evidentiranju i pohrani podataka vezanih za identitet i genetički profil. Budući je najvećim dijelom zakonodavstvo RH usklađeno sa zahtjevima konvencije za naglasiti je da manji dio ali ne i manje važan nije usklađen sa odredbama konvencije. Evidentiranje i pohrana nacionalnih podataka o osuđenim počiniteljima seksualnih kaznenih djela propisanih odredbom članka 37. konvencije bit će implementirana posebnim zakonom. Vlada Republike Hrvatske svojim akcijskim planom također za 2011. planirala utemeljenje baze podataka počinitelja kaznenih djela seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece. Klub zastupnika HSS-a pozdravlja usvajanje ove konvencije i napore Vlada Republike Hrvatske da sustav koji RH u borbi protiv seksualnog zlostavljanja trenutno ima dodatno pojača, unaprijedi i pridonese zaustavljanju i sprečavanju novih slučajeva seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Nema prijavljenih pojedinačnih rasprava. I sada će završni osvrt u ime predlagatelja imati poštovana državna tajnica Tatjana Vučetić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Samo sam se htjela zahvaliti svim predstavnicima klubova zastupnika na raspravi i pojasniti činjenicu da smo tri instituta iz Kaznenog zakona da tako kažem izvukli i radimo na tome nacrt posebnog posebnog zakona je donesen u kojem će biti rehabilitacija, kaznena evidencija i pravna posljedica osude. Ono što svih nas najviše tišti da tako kažem to je tzv. kolokvijalno kažem registar pedofila koji će svakako ući u kaznenu evidenciju. Normalno da smo malo zastali s radom na izradi toga zakona dok se ne usvoji Kazneni zakon kao temeljni zakon koji onda daje mogućnost i za izradu toga zakona. I ja se nadam da ćete vi na svojim klupama na jesen imati i taj zakon donesen. Hvala vam lijepa. Hrvatskog sabora. Sutra nam još ostaje glasovati o raspravljenim točkama i najavljujem glasovanje u 11,00 sati, pa molim predstavnike vodstva klubova da osiguraju odgovarajuću nazočnost kako bismo glasovanje mogli uredno odraditi i time u ustavnom roku zaključiti ovo zasjedanje prije ljetnog raspusta. Nastavak sjednice sutra u 11,00 sati sa glasovanjem. Hvala. Doviđenja do sutra.